jer nema uvjeta. Prelazimo na raspravu o - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007.-2011.,

Zakonodavstvo? Prostorno uređenje? Graditeljstvo? Financije i državni proračun? nemaju nakanu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, Hrvatska koristi niz godina programe pomoći Europske unije, ali zapravo mogućnost da financira ozbiljne infrastrukturne projekte postoji tek zadnjih nekoliko godina. Tek da spomenem od ovih većih infrastrukturnih projekata koji su i predmet ovog ugovora, to su rehabilitacija željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik, to je rehabilitacija Željezničkog kolodvora u Gradu Zagrebu, to je sanacija i izgradnja odlagališta u Bikarcu Šibeniku, Mariščini Rijeci, pročistač voda u Karlovcu, Slavonskom brodu i mogao bi se nizati niz dakle tih projekata koji jesu ili će biti ugovoreni u raznim u raznim dijelovima Hrvatske. Naime, pravila za financiranje ovih projekata predviđaju da se u jednom dijelu koriste bespovratna sredstva iz pretpristupnih fondova. Ona mogu biti maksimalno 75%, a sva ostala sredstva se moraju pronaći ili iz sredstava drugih, dakle zajmova drugih međunarodnih financijskih institucija ili iz sredstava državnog proračuna. Ne treba mislim govoriti u ovom trenutku koliko je bitno za Hrvatsku da se rade ti infrastrukturni projekti. Oni su bitni kao projekti takvi kakvi jesu ugovoreni, međutim jednako tako je bitno i da hrvatske tvrtke mogu sudjelovati i u izvedbi tih projekata i kao konzultanti i na druge načine sa svojim robama i uslugama tako da multiplikacijski efekt tih novaca koji dolaze u Hrvatsku je iznimno velik. Evo upravo zbog takvog značaja navedenih projekata Vlada je odlučila pronaći kvalitetno i održivo rješenje za sufinanciranje i tako je pronađeno u zajmu Europske investicijske banke. Naime, Europska investicijska banka je Razvojna banka Europske unije koja podupire financiranje investicijskih projekata i u državama kandidatkinjama, a ono što je osobito bitno u ovom slučaju, zajmove daje pod iznimno povoljnim uvjetima. Evo, cijeneći da se radi o iznimno značajnim projektima za koje je u najvećem dijelu osigurana bespovratna pomoć iz fondova EU držimo kako je zajam Europske investicijske banke u ovom slučaju najbolje rješenje za sufinanciranje te će stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje predmetnog zakona. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite.

Prelazimo na raspravu o - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007.-2011. godina. Naime, radi se o zajmu kojim bi se sredstva namijenjena za sufinanciranje već odobrenih pojedinačnih projekata u okviru Europske unije, pretpristupnih fondova ISPA IPA financirala zajmom od EIB-a umjesto iz sredstava državnog proračuna. Ukupni troškovi projekta sufinanciranja EU IPA ISPA 2007.-2011. procijenjeni su na 816,54 milijuna eura. Europska investicijska banka potvrdila je sufinanciranje troškova projekta putem zajma u iznosu 200 milijuna eura, europski fondovi u iznosu od 593,2 milijuna eura dok se ostatak od 23,3 milijuna eura osigurava iz ostalih izvora financiranja. Ugovor o financiranju obuhvaća indikativni popis projekata, a odnosi se na komponente IPA-e i to od 1 do 4, u što su uključeni transnacionalni programi Europe i Mediteran, operativni programi, promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala te projekti ISPA-e: obnova željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik, državna granica i regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Valja ovdje još istaknuti one velike investicijske projekte koji su utvrđeni u iznosu većim od 10 milijuna eura, a uglavnom se nalaze u Operativnom programu promet i okoliš. Riječ je o obnovi i rekonstrukciji pruge na dionici Okučani-Novska, izrada nacrta i ostale projekte dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, izgradnju nove dvokolosječne pruge na dionici željezničke pruge Dugo selo-Novska. Zatim izrada nacrta i ostale projekte dokumentacija za izgradnju nove dvokolosječne pruge na dionici željezničke pruge Goljak-Skradnik, izrada nacrta i ostale projektne dokumentacije za izgradnju nove obilazne pruge dvokolosječne pruge Zaprešić, Horvati, Turopolje, Dugo selo i sustav signalno-sigurnosnih uređaja Glavnog kolodvora Zagreb. Kad govorimo o Operativnom programu okoliš to su uglavnom centri za gospodarenje otpadom u Marinščini i Kaštiunu te sustav vodoopskrbe i odvodnje u Slavonskom brodu, Kninu i gradu Drnišu. da u tom dijelu je važan i program regionalne konkurentnosti. Ja bih posebno izdvojila onaj koji se odnosi na poslovnu infrastrukturu za koju su obavljena već dva natječaja, a riječ je o dodjeli bespovratnih potpora namijenjenih korisnicima jedinica regionalne lokalne samouprave, javnim institucijama, općinama, gradovima, županijama, javnim poduzećima, udrugama i turističkim zajednicama iz 10 županija koje su identificirane kao najnerazvijenije prema broju poduzetnika i razvijenosti poslovne infrastrukture, a riječ je o Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibenskoj-Kninskoj, Osječko-baranjskoj, Ličko-Senjskoj, Požeško-slavonskoj,

2011. godine. Minimalne i maksimalne vrijednosti pojedinačnih shema za sredstva bespovratne pomoći s mogućnošću sufinanciranja udjela krajnjih korisnika iz državnog proračuna kreću se od 325000 do 1 milijun eura. Klub Hrvatske seljačke stranke smatra da su svi ovi projekti koji su navedeni, ali i koje možemo vidjeti u tablicama koje je pripremilo Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske izuzetno vrijedni i korisni, da je važno da se oni svakako dovrše. Za to je potrebno osigurati i financijska sredstva u domaćoj komponenti, a naravno obzirom da je riječ o velikim iznosima to je i razlog zbog čega se u stvari potvrđuje ovaj Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke. Mi u klubu HSS-a ćemo

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona i kao što sam rekao jutros prilikom, u okviru točke donošenja državnog proračuna uvijek podržavamo sve dobre ideje, dobre prijedloge, a ovaj prijedlog zakona je sasvim sigurno jedan od dobrih poteza Vlade jer sa ovim prijedlogom zakona kao što je rekla kolegica stvara se pored one osnovne ideje i osnovnog razloga, osnovne misije ovih fondova koje pratimo s ovim prijedlogom zakona, stvara se multiplikacijski efekat na hrvatsko gospodarstvo, a to je nešto što je u ovom trenutku najnužnije, nešto što je najpotrebnije i jedino jedino ključno važno što može stvoriti jednu sasvim drugačiju sliku nekih budućih državnih proračuna od ono koja je danas usvojena. Činjenica je da s ovim, sa efikasnošću u korištenju predpristupnih programa posebno IPA-e smo loši, to je činjenica. činjenica je da nas nešto daleko snažnije, u snažnijem iznosu čeka kroz strukturne i kohezijske fondove, činjenica da nas nešto na daleko snažnije očekuje i kroz kroz financiranje iz fondova zajedničke poljoprivredne politike a i činjenica da smo u tom prostoru praktički na početku i činjenica da u tom prostoru smo organizaciono apsorpcijski izuzetno loši. Pa evo koristim priliku da ispred kluba HNS-a i HSU-a upozorim na tu činjenicu kao što to radimo svakom prilikom u svakom trenutku jer mi još uvijek nemamo mi još uvijek nemamo sve sektorske strategije. Poznato je i jasno je da Europska komisija ne pušta financiranje ako projekt ili niz projekata nije uključen u određenu strategiju iz vrlo jasnih razloga. Jest da ti razlozi nama nisu baš uobičajeni, a to je da Europa želi jasnu sliku efekata ili efekta na svaki uložen cent ili za svaki uložen euro i zato su važne strategije. ruralnog razvoja nemamo. Donosimo ih tek navodno za očekivati je sljedeće godine, pokriva ogroman dio područja, preko 90% ove države u razvojnom smislu, preko 200 milijuna eura na godišnjem nivou, a mi taj osnovni, bazični, strateški dokument nemamo. Imamo igru oko razno raznih osnivanja pa ukidanja agencije u okviru Ministarstva poljoprivrede, ali na taj način radimo jednu izuzetno veliku štetu svim poljoprivrednim proizvođačima u smislu smanjivanja mogućnosti one koje im se pružaju. Regionalni razvoj također smo na žalost ispod nule, neću reći na nuli, nego ispod nule. Jer .../Govornik se ne razumije./... sad ne zna jel' regionalni razvoj vodi Ministarstvo regionalnog razvoja ili vodi Ministarstvo gospodarstva, koje su nam sektorske strategije, koje gospodarske grane, kako, na koji način, po kojem kriteriju ulaze regionalne prometnice u željeznici. Svi natječaji su pali. Svi natječaji u ovom trenutku za pripremu dokumentacije kroz javnu nabavu u ovom trenutku su pali. Niti jedan natječaj nije u funkciji, Komisija za kontrolu javne nabave zbog nedostatka kapaciteta jer nemaju dovoljan broj ljudi jednostavno ljudi rade u okviru svojih mogućnosti. Prema tome, svjesni smo i činjenica je i na to upozoravamo ponovo da zbog svojih uvjetno rečeno sposobnosti ili jasnije rečeno nesposobnosti sami sebi smanjujemo mogućnost onu koja nam se pruža i zato je važno da se konačno ustroji jedan sustav, sustav koji daje rezultate, ne sustav koji zadovoljava formu nego sustav koji daje rezultate i sustav koji će omogućiti svim našim županijama, općinama, gradovima, svim našim regijama da iskoriste onu šansu koja koja im se otvara našim ulaskom u Europsku uniju s tim više što državni proračun svih ovih godina je odveden u toliki minus da jednostavno nema šanse da se u skorom ili kratkom vremenu oporavi i zato je važno podržati i ovakve prijedloge zakona da ono što smo sami izgubili, ono što sami nismo stvorili, što sami nismo zaradili da kompenziramo naš razvoj sa ovakvim projektima i ovakvim financijskim sredstvima. između ostalog i iz tog razloga klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Hvala puno. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona. Jednako kao i svi ovdje smatramo da svaki euro dobro dođe ovoj državi, pogotovo u ovom pitanju kada govorimo o infrastrukturnim projektima. Ovo je jako dobra stvar, mi moramo maksimalno ovdje odraditi svoj posao. Infrastrukturni veliki projekti su zaista i dobra škola za naše poduzetnike kada govorimo o prodaji roba, radova i usluga. Mi također kao i klub HNS-a jesmo pratili pitanja koja su bila vezana uz HŽ i infrastrukturu i europska sredstva i natječaje koji su se našli u problemima. Dakle, mi još uvijek moramo tu i učiti po tom pitanju. Sada kada ovako ukratko kažemo o tome zašto i prihvaćamo treba reći da općenita slika kada govorimo o pretpristupnim programima, kada govorimo i o programima zajednice, znači bez obzira što će i veliki infrastrukturni projekti ići, što su nam potrebni i što nam treba još i što u budućem financijskom razdoblju, a ja sam imao tu "čast" pod navodnicima, eto tako da sam imao uvid u velike infrastrukturne projekte, u dokumentaciju velikih infrastrukturnih projekata i Rumunjske i Bugarske i po Njemačkoj itd., i tu se zaista radi o ogromnim, ogromnim količinama dokumenata, kad netko kaže tačke pune papira to je to. To su pune sobe od vrha do dna projektnih dokumentacija i onda vam sada u krupno hoću reći bez obzira na ovo što danas svi podržavamo mi još uvijek velikim dijelom za to nismo spremni. Nama još uvijek fali kadra, po procjenama Europske komisije čak i 5 do 10 puta više nego što imamo. Naša procjena u SDP-u je 5 do 7 puta više kadra nam treba. Nama trebaju i značajna sredstva u proračunu kako bi bili što spremniji za ključnu godinu, a ključna godina vam je ako će ratifikacijski period trajati oko godinu i pol je 2013. godina prije sljedećeg, znači početka financijskog 7-godišnjeg razdoblja, kada Hrvatska će morat se izboriti za što veća sredstva u sljedećem razdoblju. Da bi to Hrvatska uspjela, ja sam to već jedanput pričao, da ne govorim o kompliciranosti formule, u to će ići naš BDP, u to će ići naša iskoristivost sredstava koje smo iskoristili iz ovog 2012./2013., a bome će ići i broj pripremljenih projekata već za sljedeće financijsko razdoblje. Znači, ovo je što danas govorimo jedan dobar početak, odnosno nastavak i jedna pripremna točka, ali treba nam još novaca, još ljudi i zapravo zamah za veliki broj projekata kako bi u 2014. godini mogli što bolju poziciju za Hrvatsku osigurati. Dakle, toliko o tome. Hvala.